o izvršenju godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH 2014. i 2015. godine. Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 33. Zakona o službenoj statistici. Raspravu je proveo nadležni Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Budući da iza toga imamo i prijedlog godišnjeg provedbenog statističkih aktivnosti u RH 2017., podnositelj je također Vlada Republike Hrvatske. Raspravu je također proveo Odbor za financije. Predlažem ako nemate ništa protiv da. Što? Predlažem da objedinimo ove dvije točke. Može. Evo pozivam predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje i za izvješće i za prijedlog godišnjeg proizvodnog plana statističke aktivnosti. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, dakle prvo imamo izvješće o izvršenju godišnjeg provjerenih planova statističkih aktivnosti RH za 2014. i 2015. Dakle, svake godine DZS, u suradnji sa drugim nositeljima službene statistike izrađuje izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH. Pored pružanja informacija o izvršenim aktivnostima izvješće sadrži i pregled najznačajnih razvojnih aktivnosti, te najzanimljivijih rezultata statističkih izraživanja. Posljednjih godina izvješća su modernizirana tako kako bi se naglasila važnost statističkih istraživanja te doprinijelo prepoznatljivosti i ugledu, ne samo DZS-a kao glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora sustava službene statistike RH, već i cjelokupnog hrvatskog statističkog sustava. Slijedeći najbolju europsku praksu vezano za godišnje izvješćivanje nacionalnih statističkih ureda izvješća za 2014. i 2015. sastoji se od 2 dijela. Prvi dio, osim uvoda u kojem se ukratko opisuje statističko područje, sadrži prikaz samo onih istraživanja kod kojih su izvršena unaprijeđena, npr. unapređenje metodologije, revizija, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanja s nacionalnim ili europskim standardima, te prikaz rezultata projekata, odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u godini na koju se izvješće odnosi. Drugi dio izvješća, sadrži preglednu tablicu s popisom svih planiranih aktivnosti po statističkim područjima uključujući i potvrdu izvršenja svakog istraživanja, odnosno kratko obrazloženje u slučaju da istraživanje nije provedeno u cijelosti ili u skladu s definiranim rokovima iz godišnjeg provedbenog plana. Uz DZS, na temelju Zakona o službenoj statistici i programa statističkih aktivnosti RH 2013. do 2017. definirane su sljedeći nositelji službene statistike, Agencija za zaštitu okoliša, Hrvatska regulativna agencija za mrežne djelatnosti, HNB, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova i Upravno tijelo grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH za 2014. bila je predviđena provedba ukupnost 300 statističkih aktivnosti, 194 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 62 na temelju administrativnih izvora podatak i 44 razvojne aktivnosti. Od ukupno 300 planiranih Državni zavod za statistiku, planirao je provesti ukupno 223 statističke aktivnosti, odnosno 12 više nego prethodne godine, a uspješno je provedeno ukupno 221 aktivnost. Godišnjem provedbenim planom statističke aktivnosti RH za 2015. bila je planirana provedba ukupno 283 statističke aktivnosti, od toga 163 na temelju neposredno prikupljanja podataka, 71 na temelju administrativnih izvora podataka i 49 razvojnih aktivnosti. Od navedenih 283 je planirao provesti DZS, ako je 227 je planirao provesti DZS, a proveo je ukupno 225 aktivnosti. Znači uslijed nedostatka resursa DZS-a u 2014. i 2015. nije proveo sljedeće statističke aktivnosti, metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske, pilot istraživanje za ocjenu kvalitete i ažuriranje podataka statističkog poslovnog registra i tablice ponude i uporabe i input output tablice. Drugi nositelji službene statistike u 2014. nisu proveli ukupno 6 statističkih aktivnosti od čega 5 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dok jednu nije provelo Ministarstvo poljoprivrede. U 2015. godini drugi nositelji službene statistike nisu proveli ukupno 4 statističke aktivnosti, od čega 3 aktivnosti HNB, dok dok jednu aktivnost nije proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Za provedbu statističke aktivnosti u 2014. DZS je planirao 105 milijuna kuna a utrošeno je nešto više od 87 milijuna kuna, što je 82,9% planiranih sredstava, dok je u 2015. godini DZS planirao 101,8, a utrošio je 80,4. Dakle u skladu sa člankom 33 Zakona o službenoj statistici, nacrt prijedloga izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH na temelju dostavljenih izvješća nositelja, uz mišljenja Statističkog savjeta izrađuje DZS, nastavno navedeno, uz nacrt prijedloga predmetnog izvješća pribavljeno je mišljenje Statističkog savjeta RH, koji je na sjednici održanog 1. lipnja prihvatio predmetne dokumente, jednako tako isto je prihvatila i Vlada Republike Hrvatske i kao takva se očitovala Saboru. Druga točka je Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Hrvatske za 2017. godinu. Dakle na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o službenoj statistici DZS u suradnji sa drugim … službene statistike izradio je Nacrt prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2017. godinu. Godišnji provedbeni plan obuhvaća pregled svih statističkih istraživanja odnosno razvojnih aktivnosti koje nositelj službene statistike namjeravaju provesti u 2017. godini. Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu za koju se donosi program statističkih aktivnosti RH. Program definira razvojne ciljeve službene statistike, glavne rezultate koje treba proizvesti i desiminirati, najvažnije razvojne aktivnosti, odgovorni nositelji službene statistike te posjednike administrativnih izvora podataka. Godišnjim provedbenim planom statističke aktivnosti RH za 2017. planirana je provedba ukupno 281 statističke aktivnosti, a od toga 167 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 69 statističkih izvješća na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja, te 45 razvojnih aktivnosti. Od ukupno tih navedenih 281 DZS će provesti 234 aktivnosti. Detaljni prikaz statističkih istraživanja i projekata nalazi se u tablici 1 u prilogu samog provedbenog plana. Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o službenoj statistici sredstva za obavljanje poslova službene statistike osigurana su u državnom proračunu. U skladu s državnim proračunom RH za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. i financijskim planovima drugih nositelja službenih statistika. Ukupna sredstva potrebna za provedbu ovog plana u 2017. iznose 122 milijuna kuna. U skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici uz Nacrt prijedloga dokumenta pribavljeno je mišljenje Statističkog savjeta RH koji je na sjednici održanoj 31. siječnja 2017. prihvatio predmetni dokument. U svrhu informiranja i uključivanja šire javnosti u postupak izrade Nacionalnog prijedloga godišnjeg plana provedbenih statističkih aktivnosti RH za 2017. godinu, DZS je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem Središnjeg državnog portala e-savjetovanje. Nakon provedenog savjetovanja razmotrene su sve pristigle primjedbe i prijedlozi te je na temelju dostavljenih mišljenja izrađen Nacrt završnog prijedloga godišnjeg plana provedbenih aktivnosti za 2017. godinu. Jednako kao i prethodno isti je prihvatila i Vlada RH i tako se očitovala Saboru. Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na obrazloženju gospodinu državnom tajniku u Ministarstvu financija. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Budući da nemamo nikoga prijavljenog za rasprave, zaključujem raspravu po točki dnevnog reda Izvješće o izvršenju godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH za 2014., 2015. i također zaključujem raspravu po točki dnevnog reda Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH za 2017. godine. Hvala lijepo. Glasovat ćemo o točkama kada se za to steknu uvjeti. Ovime smo za danas iscrpili sve točke dnevnog reda koje su predviđene za rad. Nastavljamo u ponedjeljak 19.6. u 9,30 sati sa dopunom dnevnog reda i glasovanjem, a nakon toga ćemo prijeći na točku dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, drugo čitanje, P.Z.E. broj 59. Ugodan nastavak dana i ugodan vikend, vidimo se u ponedjeljak.